Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, europske integracije, Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za pravosuđe i lokalnu i područnu, regionalnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu Zoran Pičuljan će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Pred vama je nakon više od godinu, godinu i po rada na nacrtu prijedloga zakona zakon koji za upravu, za funkcioniranje uprave na svim njezinim razinama od centralne do lokalne znači uistinu puno. Pred vama je Zakon o općem upravnom postupku … koji vrijedi, na snazi je praktički na području Hrvatske od 1956. godine znači da je dugovječan, stabilan, prihvaćen i kvalitetan. Da je relativno kratko i malo, malo puta bio noveliran i znači da je u hrvatskoj praksi, upravnoj praksi zakon koji je najduže opstao u njenoj primjeni. To pokazuje da se prema njemu valja odnositi kao određenom hrvatskom pravnom nasljeđu i kao pravnom kapitalu i upravo zbog toga je, činilo nam se da je i samom pristupu njegove promjene, izmjene valjalo pristupiti seriozno, odmjereno sa najvećom dozom konzultacija unutar prije svega stručnih krugova. Ako je taj zakon tako dobar i kvalitetan i dugovječan postavili su se temeljni razlozi zašto ga je potrebno mijenjati, zašto je potrebno krenuti u njegovu praktički ne novelaciju nego u novu zakonsku regulaciju. Prije svega razlozi su van pravne prirode. Radi se o, ovaj, ovaj zakon odnosno njegova, novi zakon proizlazi iz potpuno nove pozicije javne uprave koju ona ima u odnosu na građane u modernoj suvremenoj Europi zadnjih 10-tak, 20-tak godina. Drugo, proizlazi iz samih, same pozicije lokalne samouprave, razvoja lokalne samouprave koja i koju isto tako ne vrijedi zanemariti, ne vrijedi potcijeniti pa i u upravnom, u upravnom postupanju i upravnom postupku valja i postulirati i tijela tijela lokalne samouprave kao primjenjivače prava u ovom području. Valja se osvrnuti na liberalizaciju i privatizaciju javnih službi. I oni ulaze u ovaj, ovu upravnu sferu, djelovanje upravne sfere i zbog toga će i i zakon implicite ali i izričito se i na njih odnositi. I normalno ovdje ulaze i snažni razlozi razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije koje nijedan propis ne bi trebao zanemariti, potcijeniti i biti im kočnica. Sve to onda polako utječe, sasvim sigurno utječe i na pravne razloge promjene. Europa a i Hrvatska razvija nove pravne institute koje valja unijeti i u upravno postupanje kao što se unose u građanski proces i u kazneni proces, kazneno-procesno pravo. Isto tako, ovaj pristup koji je od pedesetih godina, pa do devedesetih, pa i kasnije pravnoga pozitivizma valja zamijeniti sa elastičnijom pravnom regulacijom. Prema tome, novi ZUP bi valjao biti, trebao biti, Zakon o općem upravnom postupku spoj hrvatske tradicije i europskih standarda u javnoj upravi. otežavajući faktor u izradi njegovoj bio upravo taj što nekakvih čvrstih direktiva i smjernica u ovom području upravnog postupka nema, no ima smjernica vezano uz samu, novu poziciju javne uprave i iz nje je valjalo izvlačiti i samo postupanje te uprave. Nastanak propisa. O njemu sam nešto rekao. Valja reći da smo nakon korištenja CARDS projekta za početak izrade ovoga propisa i međunarodnih stručnjaka u konačnici od veljače mjeseca prošle godine pa do ove godine pa do danas iskoristili znanja naših naših kolega sa Pravnog fakulteta u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, naših kolega sudaca Upravnoga suda i svega onoga najbolje što hrvatska državna uprava još uvijek ima. Tako smo došli do ovoga teksta kojega danas imate pred sobom. Ono što smo htjeli postići htjeli smo pojednostavniti upravnu proceduru i to smo učinili na način da je i formalno, formalno-pravno zakon kraći u odnosu na dosadašnji propis koji je još uvijek na snazi. Od 298. članak smanjen je na 164., a u osnovi pokriva sve one pravne situacije koje je pokrivao i dosadašnji propis i unosi i neke nove o kojima kasnije možda nekoliko riječi. Ono što je, se čini važno to je primjena samog Zakona o općem upravnom postupku, klasične primjene. Njega će primjenjivati i državna tijela i jedinice lokalne samouprave, tijela lokalne samouprave i područne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima. Ali primjena će mu biti proširena u odnosu na zaštitu prava stranaka u odnosu na pružatelje javnih usluga, znači tamo gdje se ne donosi klasični upravni akt, gdje se govori i o, gdje se radi o postupanju, odnosno ne postupanju javnih službi. druga novina bitna jest to da se definira sam upravni akt. Prvi puta se daje definicija upravnoga akta i time se radi jedna razlučnica između akata koji nisu upravnog karaktera, pa i akata vladanju u odnosu na upravnu stvar koja će biti materija i materija upravnog postupanja i upravnoga postupka. Time se i širi opseg sudskog nadzora nad radom uprave i olakšava u konačnici i zaštita prava građana, ali i isto tako olakšava se i djelovanje Upravnog suda, odnosno u budućnosti upravnih sudova u Republici Hrvatskoj. Prvostupanjski postupak se ubrzava na način da skraćeni postupak postaje redovni. Njime se osamdeset i sada znate oni koji se upravom bave i upravnim postupkom da je preko 80 i 90% stvari se rješava u takvom postupku ili bi se trebalo rješavati. Sada je tu praktički obligacija da se to čini na jedan skraćeni, redovni postupak čime se ubrzava prvostupanjsko postupanje, a posebni ispitni postupak postaje iznimka kojim će se rješavati upravne stvari samo u složenim postupcima, na primjer imovinsko-pravnim. Što se tiče pravnih lijekova žalba i dalje ostaje temeljni pravni lijek. Uvodi se pravni lijek koji je prigovor, gdje se prigovor može izraziti u odnosu na djelovanje, odnosno ne djelovanje pružitelja javnih usluga. Reduciraju se izvanredni pravni lijekovi koji su ionako tijekom ovih 50-tak godina vrlo rijetko bili, neki od njih iznimno rijetko bili korišteni, ali time se zaštita prava građana i stranaka ipak ne smanjuje. Ono što je isto tako bitno u drugostupanjskom postupanju i ono se ubrzava na jedan način daje izričita ovlast drugostupanjskim tijelima za poništavanje prvostupanjskih odluka prvostupanjskih odluka i samo rješava stvar i to je sada meritum rješavanja. Oni rješavaju drugostupanjske stvari, drugostupanjska tijela rješavat će stvari u meritumu i samo iznimno, uistinu iznimno prepuštati stvari ponovno na rješavanje tijelima prvoga stupnja. Na taj način smo u oba dva područja, prvostupanjskog i drugostupanjskog odlučivanja došli do ubrzanja postupka, a kroz reformu upravnog postupka, a i onda upravnog sudovanja dolazimo i do kvalitetne i nadamo se i brže zaštite prava građana, odnosno stranki. Kao novine unosi se i pravna pretpostavka za mogućnost elektronske komunikacije između tijela javne vlasti ili javno-pravnih tijela i građana, stranaka. Isto tako, poboljšava se u tom dijelu i dostava. Uvodi se i relativno i dosta važna novina, poznata u europskome upravnom pravu, a to je upravni ugovor, ugovor između javnih pravnih tijela i stranaka koji se zaključuje kada je to u javnom interesu i kada je to propisano i utvrđeno materijom posebnih posebnih zakona i pravna zaštita se ovdje osigurava pred sudovima koji su nadležni za upravne sporove. Konačno, ovako važan zakon i duga, dugi rok njegove primjedbe, razdoblje njegove primjene u stvari na jedan, na barem još jedan korak na koji se je predlagatelj odlučio, a to da zakon ne stupi na snagu odmah, nego tek 1. siječnja 2010. godine da bi se obavila potrebna, nužna edukacija na svim razinama primjenjivača ovoga važnoga propisa. I konačno i drugo što je isto tako bitno i što će se učiniti u 2009. godini, a to da će se materija posebnih upravnih postupaka, specijalističkih postupaka kojih je preko šezdesetak preispitati i uskladiti sa rješenjima općeg upravnog postupka što će garantirati jednu veću pravnu sigurnost, jedan veći pravni red u Republici Hrvatskoj u upravnome postupku postupku i postupanju upravnih tijela. Značaj ovoga propisa barem kako ga ocjenjujemo mi koji se upravom bavimo kao strukom i upravnim postupkom je takav da nam se čini da je potrebno što veći stupanj suglasja, konsenzusa kod njegovoga donošenja. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na 28. sjednici održanoj 23. rujna 2008. godine raspravljao o Prijedlogu zakona o općem upravnom postupku. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona, a na tekst samog prijedloga daje slijedeće primjedbe i prijedloge. Prvo, načelno predlaže se prijedlog ovog zakona u drugom čitanju razmotriti istodobno s Prijedlogom zakona o upravnim sporovima jer sadržajno čine jednu cjelinu. Preispitati definiranje pojedinih sadržaja, odnosno osoba i instituta, posebno imajući u vidu temeljno značenje pojma fizičke osobe i pojma građanina te s tim u svezi obuhvat osoba na koje se ovaj zakon može odnositi glede određene upravne stvari. Posebno se ukazuje na nužnost razvidnog definiranja instituta upravnog ugovora te postupka povrata imovine stečene bez osnove. Nadalje, na pravno i nomotehnički neprihvatljiv način koristi se izraz propis, odnosno zakon imajući u vidu da svaki zakon jest propis, a svaki propisa dakako nije zakon te valja voditi računa da li je moguće materiju na koju se odredba odnosi regulirati bilo kojim propisom ili je ipak riječ o materiji koja se može regulirati samo zakonom. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime Odbora za pravosuđe, predsjednik odbora uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmotrio je na 13. sjednici održanoj 23. rujna 2008. godine Prijedlog zakona o općem upravnom postupku koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 17. rujna 2008. godine. Odbor je predmetni zakon raspravio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. Uvodno predstavnik predlagatelja istaknuo je da u zakonodavni postupak prvo ide Prijedlog zakona o općem upravnom postupku, a vrlo skoro će biti upućen i Prijedlog zakona o upravnim sporovima budući da čine jedinstvenu cjelinu. Važeći Zakon o općem upravnom postupku ne odudara od europskih standarda, ali ga je s obzirom na dugogodišnju primjenu potrebno modificirati, pojednostaviti i unaprijediti. Prijedlogom se izrijekom određuje upravna stvar i javno-pravna tijela, reducira se broj redovnih i izvanrednih pravnih lijekova. Uvođenjem instituta prigovora omogućava se pravna zaštita građana u slučajevima koji ne rezultiraju donošenju klasičnog upravnog akta. Velika novina je i institut upravnog ugovora koji daje mogućnost zamjene upravnog akta upravnim ugovorom u određenim područjima. Novina je korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija koji će utjecati na pojednostavljenje postupka dostave i modernizaciju postupka. Predložen je primjereni rok za stupanje na snagu zakona kako bi se široki krug javnih službenika educirao o bitnim promjenama i primjeni novog zakona. U raspravi su članovi odbora suglasni u ocjeni da se radi o iznimno važnom zakonu, da je zakon kratak, jasan u procesnom smislu. Posebno zanimanje članova odbora vezano je za sastav radne skupine koja je pripremila prijedlog zakona. Mišljenje je da radna skupina mora imati u svom sastavu eminentne stručnjake s područja upravnog prava i znanosti o upravi mora uključiti praktičare iz različitih područja, odvjetnike i druge stručnjake. Na Prijedlog zakona o općem upravnom postupku iznijete su sljedeće primjedbe, prijedlozi i mišljenja. U članku 1. prijedloga određeni su subjekti koji su dužni postupati po ZUP-u, odnosno određena su javno-pravna tijela koja ga primjenjuju. Predlaže se izraz javno-pravno tijelo preispitati, a kao moguću alternativu koristiti tijela javne vlasti. Mišljenje je da pojam upravne stvari sadržan u članku 2. prijedloga široko određen, da takvim određenjem širi primjenu zakona i na stvari koje po svojoj prirodi nisu upravna stvar. Sugerira se za definiciju upravne stvari jasno određenije pravne znanosti i stručnjaka iz područja upravnog prava. Predlaže se predlagatelju da između dva čitanja zakona provede široku stručnu raspravu kako bi se otklonile nejasnoće i pridonijelo poboljšanju zakona. Podržan je primjereni rok za stupanje na snagu zakona s obzirom na značaj i predložene novine. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 8 glasova za odlučio predočiti Hrvatskom saboru da donese sljedeće zaključke: Prihvaća se Prijedlog zakona o općem upravnom postupku. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi o prijedlogu zakona uputiti će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.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 Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. Odmah ću reći da će klub SDP-a podržati ovaj Prijedlog zakona o općem upravnom postupku. Međutim, želim odmah i već uvodno reći da je puno važnije, iako ne želimo umanjiti značaj donošenja ovog zakona jer je to Hrvatskoj itekako potrebno jer ovaj zakon konačno uređuje kako se vlast državna ima ponašati prema građanima i kako građanin može ostvariti svoje pravo kad ga potražuje od javne vlasti. Ali želimo posebno istaknuti da je važno kakva je politička klima u kojoj se ne samo donose, nego prije svega ostvaruju na vlastito ovakvi zakoni, ovakav tip zakona. Što vlast inače misli o pojedincu? Da li pojedinca tretira i obraća mu se samo onda kada su izbori da izmami njegov glas? Ili zaista u svako doba i u svako vrijeme ima poštovanje prema tom građaninu, zna da postoji samo radi tog građanina i da građanin ima pravo tražiti od vlasti da mu objašnjava stvari, da ga zaštiti. Sjetimo se one stare davne latinske izreke kada je prijetila nekakva opasnost i pogibelj rimskom građaninu, on je ovako govorio posve mirno: "Nihil me tangere Civis Romanus sum." Nije me briga, rimski sam građanin, što je značilo da će ga upravo ta vlast, ta država zaštititi. E vidite, to je posebno pitanje. Ne može se onda dogoditi, znate kad netko postavlja pitanja vlasti, pa makar to bio i to bila opozicija koja nastupa u ime velikog dijela naših građana. Ne može biti odgovor nemojte nas to pitati, mi smo dobili izbore. To je samo pravna pretpostavka da se obnaša vlast. To je samo legalnost, ali legitimnost vlasti mora se svaki dan dokazivati i propitivati. To je kvaliteta vlasti i kad se tako shvati vlast kao prije svega dužnost i to teška dužnost gdje te ima pravo svatko pitati, gdje te ima pravo svatko i omalovažavati pa čak i kad činiš dobre stvari, ali to se onda u javnosti dobro i brzo prepozna. E vidite o tome je govorio i pučki pravobranitelj, kako se ostvaruju prava građana, o tome je govorio pučki pravobranitelj. Bio je donositelj, govorim o prvom čitanju i o prvom čitanju temeljem našeg Poslovnika moram govoriti i dužna sam to govoriti i govoriti ću i nećete me ušutkati, u okruženju koje se mora dogoditi da bi mi danas-sutra ovaj dobar zakon mogli i primijeniti, kolegice poštovana. To vam piše u Poslovniku i molim vas da me zaštite od ovakvih, jer ste vlasat ovdje i da me zaštitite od ovakvih upadica. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Puštam da se rasprava vodi, ali nemate ni vi pravo raspravljati sa zastupnicima, a tek onda tražiti zaštitu. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** To je bila dozvoljena E vidite u tom Izvješću pučkog pravobranitelja, on to izvješće kolegice i kolege, na vlastito kolegice, govori o tome kako se poštuje procedura gdje su građani ostvarivali svoju vlast. Pogubni su rezultati. I vidite ne bi se smjelo dogoditi, tko je donositelj loših vijesti da strada, nego da ih shvatimo ozbiljno da se stanje popravi. Zato je nedopustivo da je ovaj Sabor po prvi put takvom jednom minucioznom izvješću pučkog pravobranitelja dao ocjenu eto takvu, prima se na znanje. Umjesto da vidimo pa i donošenjem ovakvog prijedloga zakona, što se to dade popraviti da vlast poštuje i priznaje prava građana. Nakon više od pola stoljeća Hrvatska se odlučila da mijenja ovaj Zakon o općem upravnom postupku. Ali zbog čega mi nismo ovdje dobili i prijedlog Zakona o upravnim sporovima. ZUP i ZUS su uvijek neodvojivi bili i njihova rasprava mora biti objedinjena. To ovdje već sada ukazujemo na takav propust, ali evo vjerujemo da će do sljedećeg čitanja, da ćemo mi do sljedećeg čitanja imati i ovakav prijedlog zakona pa da bar nekako ako ne mogu već zajedno, bar sukcesivno nastupe nastupe u pravnom životu a onda i u primjeni, da bi upravo ta zaštita, bolja zaštita građana bila efikasnija. Što reći o tom postojećem kojeg smo se evo koristili više od 50 godina, dakle više od pola stoljeća? Rijetko je koji zakon doživio ovakvu dugovječnost, a uglavnom je čak bio prepisan iz Zakona o općem upravnom postupku starojugoslavenskog koji onda datira još iz Austrije iz 1930. odnosno iz Austrije iz 1870. i nekih godina, taj zakon je bio napredan zakon, štitio je prava građana kada se obraćaju vlasti. Naravno da ga je vrijeme pregazilo. Naravno da je on bio i prekompliciran, ali prevelika jednostavnost može biti izvjesna opasnost i pogibelj za tražitelja prema javnoj vlasti dok u izvjesnom smislu onda rađa i jednu nesigurnost kad se ta vlast obrušuje, odnosno ima nekakva potraživanja U svakom slučaju dobro je da se ovdje posebno apostrofira taj jedan partnerski odnos i da se ne želi građanina tretirati kao podanika, ali to nije stvar zakona kažem, to može biti i to je dobro da se i u ovom zakonu ističe, ali to je prije svega stvar prirode vlasti, političkog opredjeljenja što vlast misli o položaju i ulozi svakog kažem građanina ponaosob. Posebno je dobro ovdje što vidimo da ovo prvi puta imamo jednu novu instituciju, novu instituciju, a to je taj upravni ugovor. To je dobar institut kojim se razvijene zemlje koriste već više od 150, možda i 200 godina. Dakle prava je šteta da mi nemamo, da nismo od ranije imali upravni ugovor pa bi možda i neke druge dileme i veliki sporovi pa i ono što blamira transparentnost vlasti i dobru vladavinu odnosno u velikoj mjeri zamijenili postupke i javne nabave i koncesije. Dakle to u svijetu pogotovo evo od Napoleonovih vremena, Francuska prakticira takav ugovor. Ja se nadam i ja vjerujem da ovaj, taj novi institut javnog ugovora neće biti samo ukras u ovom zakonu nego da će on zaista saživiti kao najtransparentniji mogući način odnosa javne vlasti i kada se raspolaže javnom imovinom u odnosu prema prema pojedincu pa i obrnuto, a svi težimo da upravo ta transparentnost bude velika i bude veća. Nama Europska zajednica najviše zamjera uz eto tu korupciju, sporost pravosuđa, javna uprava. Nema dobre reforme pravosuđa bez reforme javne uprave. Evo vidimo da tu se izvjesni napori i čine. Međutim također najveći je prigovor u zapošljavanju, to je izrijekom navedeno. Javne nabave i odmah nakon javnih nabava zapošljavanje u javnoj upravi. Mora biti transparentno, mora biti izračunjivo, u zakonima tako određeno da kandidati među sobom znaju koji je najbolji i tko će od njih proći na jedno upražnjeno mjesto. To nije problem. Tako da onda ti kandidati ne ovise o ovoj ili onoj vlasti, da se unaprijed zna što je, kakva su pravila igre i tko može na to računati. Dakle moramo se ugledati na zemlje koje to imaju, koje to njeguju i koje onda manje, daleko manje imaju problema s upravom ili uopće nemaju s upravom. Evo vam primjer Austrije koja uopće nezna što je to pitanje šutnja administracije. U roku od 15 dana nema zahtjeva koji se u Austriji ne riješi. Ali i ta Austrija kaže da je neravnopravno to što ipak i u njihovim tim administracijama, u strukturama pojedinci rade za druge, a svi imaju iste plaće pa provode jedan pilot projekt kako bi nagradili i stimulirali dakle i kako nitko ne bi mogao u administraciji u javnoj vlasti zabušavati na račun drugoga, a imati jednaku plaću. E to zapošljavanje kod nas u javnoj upravi jedan je veliki problem. Naravno da složeniji društveni odnosi traže i i bujanje administracije i to je nešto neminovno. Ali kada je ta administracija u službi građanina onda nema problema, onda je to njemu servis da bolje ostvari jednu ulogu. Ali ako on pokuca na vrata pa vidi namrgođeno lice, pa taj taman što ga ne potjera što si me došao gnjaviti. Ta se svijest ne može mijenjati ukoliko takva osoba nije došla po po svojim sposobnostima na to mjesto, koja je svjesna da je tu i da ima taj svoj posao radi tog građanina koji mu se obraća. Jer kad mu se građanin ne obraća, nema klijentelu, nema što raditi. On se otpušta, gasi se njegovo mjesto. Danas, nažalost, tomu nije tako. Evo, u prošlom mandatu, mi ćemo sada ponovo … /Govornica se ne razumije./ … to pitanje, trebalo je godinu i pol dana da Vlada odgovori koliko je novih zaposleno u pojedinim ministarstvima. Naravno da su nova zapošljavanja, jer svaki gotovo zakon traži i novo zapošljavanje. Zato mi i apeliramo upravo i stavljamo prigovore u pojedinim zakonima da nisu osigurana sredstva za primjenu tog zakona. ovdje, pošto se radi ovdje o prvom čitanju i po edukaciji tako da su predviđena određena sredstva i to treba u svakom slučaju pohvaliti. kako se ljudi zapošljavaju, kakva je onda etika takvog jednog državnog službenika koji zna da je došao mimo svih kriterija, koji je svjestan da su drugi bili bolji? Kako će on pravedno odlučivati o pravima i dužnostima građana? Neće, neće, a to će onda u konačnici svi će tu u takvoj jednoj konglomeraciji, takvog uobičajenog ponašanja, su štetu će trpiti pa čak i oni čijom voljom je tamo došao. Zato tome treba stati na kraj, zato jedna Francuska posebno to njeguje, zato je tamo edukacija državnih službenika za njih važnija dužnost od edukacije pravosudnih dužnosnika. Jer što su ovi educiraniji i bolje rade, oni tamo imaju manje posla. Jer je u svakoj zemlji pravosuđe koncipirano kao krajnja instanca, dakle to je neki izuzetak gdje uglavnom svi poštuju, prije svega državna tijela poštuju zakone. I onda je zaista intervencija pravosuđa manja. Ali ovdje mi dobivamo odgovor od strane državne administracije pa neka to sud riješi. Nećemo platiti, nećemo izvršiti neku obvezu pa neka pravosuđe to riješi. riješi. Time se šteti, prije svega država šteti vlastitom ugledu kad neće da ispunjava neku obvezu koju prema građanima treba izvršiti, šalje lošu poruku kada se tako ja ponašam, onda je logično da se tako i građani ponašaju, a onda moramo izdvajati posebna dodatna sredstva za efikasnost pravosuđa. Prema tome evo, uz donošenje ovog zakona edukacija naših ljudi koji su se odlučili za upravu, koji su se odlučili za karijeru u javnoj upravi, koji tu vide svoju promociju, al onda moraju biti i transparentni uvjeti ponašanja. Nije moguće da onda onaj koji najbolje radi, koji dobro rad, da loše radi, da je to onda loše. Sjetimo se još prije nekoliko godina kada je jedina osoba koja je dobila ocjenu revizije da nije bilo nađeno ni jedna primjedba da je Vlada više nije htjela u svojim redovima. Svi su imali, sva ministarstva su imali veće ili manje zamjerke. To ne može biti. Ako ta osoba kani otići, odgovorni ljudi trebaju je zaustaviti i moliti da to ne čini. Pa vidjeli smo sada što se dogodilo i sa gospodinom predstojnikom u javnim nabavama ove uprave. Svi smo se hvalili. Kažemo birokratski istekao mu mandat. Zašto vlast nije zaustavila tog čovjeka, potreban si nam pogotovo u ovom vremenu kad imamo i problema, dobro si radio. Država Hrvatska te treba jer odlično radiš, a ne zato što si pripadnik ove ili one stranke. Ili imaš neko razmišljanje koje je za nas sumnjivo. Kad se tako budemo počeli ponašati, onda mislim da će Hrvatska znatno brže napredovati i takvo samo raspoloženje i takva jedna naša riješenost odmah će dati rezultata. Hvala U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Klub Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire donošenje Zakona o općem upravnom postupku, iako smo svjesni činjenice da se radi o prvo čitanju te da će o mnogim pitanjima i rješenjima i samog zakona, postupku donošenja se otvoriti i stručna rasprava i javna rasprava obzirom na to da ovaj prijedlog zakona sadrži čitav niz novina koje do sada nismo imali u oblasti upravnog postupanja. Nedvojbena potreba za donošenje ovog zakona, Zakona o općem upravnom postupku proizlazi iz činjenice što je zakon u današnjem obliku odnosno u njegovoj samoj osnovi donesen još 1956. godine te je preuzet u Republici Hrvatskoj, znači, preuzimanjem 1991. godine. Nesporna je činjenica da potpuno novo društveno okruženje traži modernizaciju pravnih instituta upravnog postupanja, a poglavito u odnosu na to da državna uprava u Republici Hrvatskoj prolazi kroz značajne i osjetljive reforme i to kako one strukturne, tako i one funkcionalne naravi. Svako demokratsko društvo zahtijeva javnu upravu koja s jedne strane mora biti čuvar javnog interesa, a s druge pak strane servis građanima odnosno takva djelatnost koja je usmjerena prema građanima, prema poduzetnicima i prema široj društvenoj zajednici. Isto tako, treba poći od jednog od osnovnih ustavnih načela dakle načela trodiobe vlasti koja određuje javnu upravu kao dio izvršne vlasti i odvaja je od zakonodavne i sudbene vlasti. Upravo zbog tog načela i sukladno tom načelu, javna uprava ima izvorne ovlasti koje uključuju upravno odlučivanje i izvršenje ali upravnih odluka. Stoga je ovaj propis, ovaj zakon uistinu važan kako bi se cjelokupni sustav javne uprave, ne samo osuvremenio već i prilagodio onim vrijednostima koje upravno postupanje u tom smislu mora štititi. Što se tiče samih razloga donošenja, njih smo imali prilike čuti i u uvodnom obrazloženju, obrazloženju predlagatelja. Međutim, mislim da je potrebno napomenuti da je u proteklih desetak godina, možda nešto i više, u hrvatskom pravnom sustavu su pojedina pitanja upravnog postupanja ili upravnog postupka bili regulirani drukčije u posebnim propisima u odnosu na rješenja iz važećeg Zakona o općem upravnom postupku. I upravo zbog toga dogodile su se stvari koje se ovim zakonom trebaju otkloniti i one će ovim zakonom biti otklonjene. A to je jedna karakteristika da je u takvim uvjetima upravni postupak bio složen ili sve složeniji, da je bila smanjena razina u tom smislu i pravne sigurnosti stanaka u upravnom postupku, a naravno da i direktno i indirektno onda to narušava ono osnovno načelo, načelo vladavine prava koje moramo svi štititi i koje svi ti postupci u svojoj srži, odnosno kada se zakonom propisuju naravno moraju imati. Potreba donošenja novog propisa temelji se i na činjenici da je uspostavljen i novi sustav lokalne samouprave uz značajne procese i elemente decentralizacije koju isto tako u određenim segmentima zapravo trebaju primjenjivati Zakon o opće upravnom postupku koji u tom smislu nužno mora biti modificiran. Ne treba bježati od činjenice da je i percepcija građana, da je djelovanje javne ne rijetko, da je djelovanje javne uprave i komplicirano i previše sporo i da ima elemenata birokratizacije ili da je birokratizirano i te daje upravo da je to jedan od ključnih razloga, upravo su to ključni razlozi zbog kojih se pristupa donošenju novog Zakona o opće upravnom postupku i zbog čega treba podržati predložena rješenja koje će pa i ovu percepciju i sve ove negativnosti koje su se uočavale u smislu vođenja upravnog postupka dakako otkloniti. Što se tiče konkretnih pravnih instituta, mislim da posebnu pozornost ili raspravljajući o tim institutima, raspravljali smo naročito o onim koji uistinu čine novinu u ovom zakonu, a to je pod jedan i to bih naglasio, znači sama definicija upravnog akta, pod dva mogućnost sklapanja upravnog ugovora i o toj problematici smo imali prilike čuti i detaljnije u uvodnom obrazloženju predlagatelja i treća stvar naravno odnosi se na područje pravnih lijekova. Područje pravnih lijekova pogotovo u odnosu na novi pravni lijek naravno radi se o institutu prigovora, prigovora koji se može izjaviti u svim situacijama kada dolazi u odnosu na određenu fizičku osobu, odnosno povrede ili reguliranju njezinih prava ili obveza kojima ona nije u tom smislu zadovoljna. Nadalje, predlagatelj ističe da je jasnim, odnosno preciznim definiranjima, a to apsolutno treba podržati, dakle jasnim definiranjem upravnog akta, učinjen značajan iskorak prema vezivanju djelovanja javne uprave uz pravnu normu. Što to znači? Dakle, to bi značilo da je prihvaćena sadržajna, a ne formalna definicija upravnog akta, pa bi se pod ovaj institut mogle podvesti sve one odluke javnih tijela u kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima stranaka u pojedinim slučajevima. Isto tako takvim rješenjem povećala bi se razina zaštite stranaka, jer postoji, uistinu postoji veliki broj pojedinačnih predmeta koji do sada nisu bili jasno određeni kao upravna stvar, odnosno kao drugi oblici upravnog postupanja. Drugo, naravno da treba naglasiti i to da je upravo u tom smislu određenom članku 2. da predloženog zakona, predlaže se da je upravna stvar dakako svaki pojedinačni predmet u kojem javno pravno tijelo odlučio o pravu i obvezi ili pravnom interesu stranke. Uistinu vrlo široka definicija. Što se tiče upravnog ugovora, ono uistinu predstavlja novinu u hrvatskom pravnom sustavu. On otvara mogućnost da se u zakonima iz određenih upravnih područja u konkretnim situacijama a odnosno rješenje, dakle imamo zamjenu upravnog akta, odnosno rješenje upravnim ugovorom koji se sklapa između javno pravnog tijela i stranke ali uvijek pod posebnim uvjetima i na način koji nužno mora biti utvrđen precizno, dakle posebnim zakonom. Novina u našem Zakonu o općem upravnom postupku, uopće u našoj upravno pravnoj praksi i ne sumnjivo da će o ovom institutu biti još govora, dosta riječi, dosta rasprava do konačnog prijedloga zakona i u svakom slučaju da i ne samo javnost, nego i ljude koji će primjenjivati ove institute sigurno treba i dodatno educirati i upoznati sa ovim institutom kako bi on naišao naravno na odgovarajuću primjenu. treća stvar koju sam izdvojio u smislu konkretnih pravnih instituta, odnosi se na institut prigovora. Dakle, uvođenje instituta prigovora kao pravnog lijeka se omogućava egzistencija posebnog pravnog lijeka temeljem kojeg građani imaju mogućnost pravne zaštite u svim onim situacijama koji ne rezultiraju donošenjem upravnog akta. Ja bih rekao klasičnog upravnog akta na kojeg smo navikli u smislu dosadašnje pravne prakse u oblasti upravnog postupanja. Zaključno, ovaj propis u prvom čitanju njega apsolutno treba poduprijeti, a ne sumnjivo da bi se u praksi mogao na pravi način primjenjivati ili na kvalitetan način primjenjivati, trebat će i dodatna edukacija i upoznavanje službenika koji će primjenjivati Zakon o opće upravnom postupku, a dakako i to posebno naglašavam trebat će provesti reformu sustava upravnih sudova, odnosno upravnog sudstva kao sudske kontrole akata i djelovanja javne uprave. To će biti ujedno i jamstvo kvalitete primjene ovog zakona, dakle Zakona o opće upravnom postupku. Shodno svemu izloženom, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice apsolutno podupire ovaj prijedlog zakona.

Poštovani potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke podržat će donošenje Zakona o opće upravnom postupku. Reforma javne uprave jedan je od glavnih uvjeta za ulazak Hrvatske u punopravno članstvo u Europsku uniju. To konkretno znači da Hrvatska mora prvenstveno prilagoditi legislativu modernizacije i cijelog procesa javne uprave, sukladno informativno tehnološkim dostignućima, te zakonom omogućiti brže i efikasnije rješavanje nagomilanih predmeta. Ciljevi su, olakšati komunikaciju građana s upravom, ali i međusobnu komunikaciju tijela javne vlasti. Smanjiti papirologiju i birokraciju i ubrzati mogućnost dobivanja svih potrebnih dozvola za građane, ali i za pravne subjekte, odnosno investitore koji počesto zbog komplicirane i neefikasne javne uprave odustaju od Hrvatske kao zemlje u kojoj će realizirati svoje projekte. Ovom promjenom postojećeg Zakona o opće upravnom postupku, razjašnjavaju se neke do sada nedefinirane ili manjkavo definirane stvari koje su omogućavale odugovlačenje i manipulaciju upravnim postupcima. Rješavanje o pravima i obvezama pojedinaca u upravnim stvarima jedna je od najosjetljivijih zadaća javne vlasti. U slučaju donošenja nezakonitih i nepravilnih upravnih akata izravno se vrijeđaju prava i pravni interesi građana i drugih osoba ali i javni interes. Stoga je zakonito i pravilno postupanje nadležnih tijela u rješavanju upravnih stvari od iznimnog značenja za ostvarivanje pravne države i vladavine prava. Pola stoljeća po donošenju postojećeg Zakona o općem upravnom postupku temeljito su promijenjene prilike u kojima bi ga trebalo primjenjivati. Iako se slobodno može ustvrditi da Zakon o općem upravnom postupku bio dobar zakon 1956. pa čak i 1986. godine kada uprava još nije bila tehnički vrijednosno složena kao danas on više u cijelosti ne korespondira s promijenjenim društvenim i pravnim okolnostima. Promijenila se javna uprava. Ona je postala vrlo složena. Došlo je do diobe vlasti na državnu, regionalnu, lokalnu. Pojavila su se nova specifična tijela i Očekivanja i ukupna pravna pozicija građana nije jednaka danas kao 1930. ili 1956. Došlo je do razvoja novih tehnologija koje i traže nova rješenja ali ih ujedno i nude. Europski sud za ljudska prava u nekoliko je presuda odlučio protiv Hrvatske jer je upravni postupak trajao nerazumno dugo, a ako postupci traju predugo nečija prava trpe. Ubrzanju bi svakako trebala poslužiti rješenja koja nudi suvremena informatičko-komunikacijska tehnologija. S druge strane posebnim postupovnim odredbama ponekad se neopravdano bitno odstupa od općih pravila upravnog postupka ali i od temeljnih načela Zakona o općem upravnom postupku. Konačno do problema u vođenju upravnih postupaka dobrim dijelom dolazi i zbog nepridržavanja postojećih zakonskih odredbi često upravo zbog nedostatne educiranosti službenika koji ove postupke vode. Svjedok tome je svakako Upravni sud Republike Hrvatske koji otkriva kako građani ili poduzetnici u velikoj mjeri pokreću sporove pred Upravnim sudom te na kraju dobivaju skoro svaki drugi spor upravo zbog krivnje needucirane državne administracije koja se nije pridržavala Zakona o općem upravnom postupku ili su zbog manjkavosti zakona bile moguće različite interpretacije problema. Na Upravnom sudu je tako još golem broj višegodišnjih neriješenih upravnih akata ministarstava i ostalih mjerodavnih državnih tijela. Suci navode desetke tisuća predmeta koji su taj, koji taj sud nisu ni trebali opteretiti da su tijela državne vlasti u skladu sa zakonom proveli upravne postupke. Ta činjenica naravno otvara pitanje potrebe jačeg angažmana Središnjeg državnog ureda za upravu u tečajevima za državne službenike čija rješenja Upravni sud masovno poništava. Suci smatraju poražavajućim to što se u obrazloženju odluka upravnih tijela često navodi da u postupku nisu utvrđene činjenice koje je upravo to tijelo trebalo utvrditi. Da se u mnogim slučajevima uopće ne pozivaju stranke, nema saslušanja i slično pa izdaju manjkava rješenja koja se s lakoćom pobijaju na Upravnom sudu. Zabrinjava opadanje udjela pravnika u hrvatskoj javnoj upravi čemu naravno najviše kumuje nedostatak financijske motivacije u takvoj službi ali i sve slabija obrazovna priprema pravnika za upravnu službu dok druge pravne discipline zauzimaju sve veći udio u obrazovnoj pripremi upravna znanost, upravno pravo i javna uprava su marginalizirane discipline. Da bi se slijedila potrebna razina znanja višestruko bi se trebao povećati broj ispitnih predmeta iz upravne znanosti poput upravnog procesnog prava, lokalne samouprave, upravljanje politikom regionalnog razvoja, europsko upravno pravo i Ovako je pravnicima koji se zaposle u javnoj upravi većina pitanja, situacija i problema s kojima se susreću potpuno nejasna i nepoznata. Ne znaju se snaći. Nikad nisu čuli za moguća rješenja i Novi Zakon o općem upravnom postupku rješava neka otvorena pitanja iz postojećeg zakona koja su bila generator mnogih problema u upravnim postupcima. Jedno od njih je pitanje obveznika postupanja postupanja po pravilima upravnog postupka a to je svaka pravna osoba bez obzira na organizacijski oblik koja se, koja na temelju javne ovlasti u nekoj konkretnoj upravnoj stvari rješava o pravu, obvezi ili pravnom interesu fizičke ili pravne osobe. Međutim koje će pravne osobe imati javne ovlasti ovisi isključivo o posebnim zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona. No kako u Hrvatskoj trenutno nema općeg propisa kojim bi se uređivala nadležnost i postupak udjeljivanja javnih ovlasti te njihov sadržaj i način obavljanja u upravnoj praksi se ponekad postavlja pitanje je li neka pravna osoba u konkretnoj stvari dužna postupati po Zakonu o općem upravnom postupku, nekim drugim postupovnim propisima ili može djelovati potpuno arbitrarno? Jasno je da pravna osoba mora postupati prema Zakonu o općem upravnom postupku ukoliko je to propisano posebnim zakonom ili ukoliko je propisano da ona donosi upravne akte. Po postojećem zakonu bilo je prilično otvoreno pitanje jesu li sva tijela jedinica lokalne i područne samouprave i kada obveznici postupanja prema njegovim odredbama? Razlog ovoj dvojbi jest taj što je članak 1. Zakona o općem upravnom postupku propustio izričito propisati obvezu tijela lokalne i područne samouprave na primjenu njegovih odredbi. Ovaj novi zakon ispravlja taj propust. Jedinice lokalne samouprave su sasvim sigurno obvezne postupati po odredbama Zakona o općem upravnom postupku kada u konkretnom slučaju autoritativno odlučuju o pravima, obvezama i pravnim interesima određene fizičke ili pravne osobe ili druge strane u nekoj upravnoj stvari. Rješavanje ovog pitanja vodi do bržeg ostvarivanja prava i pravnih interesa stranaka u upravnim postupcima. Otvoreno pitanje upravnih postupaka u Hrvatskoj svakako je bilo pitanje definiranja upravne stvari. Ovo je jedno od najvažnijih pitanja primjene Zakona o općem upravnom postupku, a ujedno i upravnog prava općenito. Naime niti jedan zakon u Hrvatskoj danas ne sadrži definiciju upravne stvari. Ovaj novi zakon ispravlja i taj propust. O aktualnosti ovoga pitanja svjedoči izuzetno bogata praksa upravnog suda Republike Hrvatske koji je istaknuo nekoliko stotina presuda koje se vezuju uz pitanje radi li se u konkretnom slučaju o upravnoj stvari ili ne? Tako u Hrvatskoj najčešće sudska praksa je određivala koje se stvari mogu smatrati upravnim stvarima. Kvalitetna definicija upravne stvari inkorporirana u pravni sustav Republike Hrvatske bila bi od velike koristi za vođenje upravnih postupaka. Time bi se riješio niz dilema jer je upravno tijelo dužno postupati prema pravilima Zakona o općem upravnom postupku te se ovim predmetima ne bi opterećivao već ionako preopterećen Upravni sud. No, definirati upravnu stvar u nekoj zakonskoj odredbi i to učiniti na pravi način je vrlo težak zadatak. Međutim, koliko je taj zadatak težak, on je upravo toliko nužan i važan. Sljedeće često otvarano pitanje u upravnom odlučivanju jest prema kojim postupovnim pravilima postupati u rješavanju konkretne upravne stvari? Da li prema pravilima Zakona o općem upravnom postupku ili prema posebnim upravnim postupovnim pravilima. Kod vođenja upravnog postupka u Hrvatskoj se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku kao opća postupovna pravila u svim slučajevima rješavanja upravnih stvari i odnosu na sva postupovna pitanja izuzev kada su pojedina pitanja postupka za određenu upravnu ovlast posebnim zakonom uređena drukčije. U tim se slučajevima primjenjuju odredbe posebnih zakona. No, od Zakona o općem upravnom postupku može se odstupiti samo zakonom, a ne i drugim pravnim propisima kao što su na primjer uredbe, pravilnici, odluke predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, odluke pravnih osoba s javnim ovlastima i Valja zaključiti da je poželjno propisivati što manje odredaba o posebnim upravnim postupcima, odnosno da treba što manje odstupati od općih procesnih prava propisanih zakonom o općem upravnom postupku. Međutim, unatoč iznijetom zaključku postupovna pravila u Hrvatskoj vrlo su brojna. Ona se nalaze u zakonima, ali i podzakonskim opće-normativnim aktima kojima se uređuju neka pravna, upravna područja. Na primjer carine, porez i slično ili kojima se uređuju neka postupovna pitanja, na primjer podnošenje podnesaka, vođenje postupaka, sadržaj oduke, žalba, izvanredni pravni lijekovi u pojedinim upravnim područjima ili kojima se uređuju pojedine vrste upravnih stvari, na primjer državljanstvo, kretanje stranaca, građevinske dozvole itd. Uz to, u hrvatskoj zakonodavnoj praksi u brojnim se zakonima može pronaći bar koja postupovna odredba kojom se odstupa od normi Zakona o općem upravnom postupku. Štoviše, u nekim zakonima odstupa se čak i od osnovnih načela Zakona o općem upravnom postupku. U prilog tezi o velikom broju posebnih upravno-postupovnih pravila ide i istraživanje u kojem je da u Hrvatskoj danas ima više od 70 zakona koji sadrže posebne postupovne odredbe kojima se odstupa od Zakona o općem upravnom postupku. Sve to vodi pravnoj nesigurnosti, usporavanju donošenja odluka žalbama, zahtjevima za sudskom zaštitom ili izvaninstitucionalnom zaštitom, gubitku povjerenja u javnu upravu i općem utisku o postojanju vladavine ne prava, a ne vladavine prava. Drugim riječima, velik broj posebnih upravnih postupaka stvara pravnu nesigurnost. Teško je primjerice utvrditi koje odredbe treba primijeniti u konkretnoj upravnoj stvari, što je protivno europskim standardima javne uprave. Stoga bi u svrhu pojednostavljivanja vođenja upravnih postupaka trebalo maksimalno reducirati posebna postupovna pravila, a ona koja su nužna trebalo bi uskladiti sa Zakonom o općem upravnom postupku. Tako bi se vođenje upravnog postupka znatno olakšalo obveznicima postupanja po pravilima upravnih postupaka, ali i strankama u tim postupcima. Značajna novina, čuli smo je uvođenje u hrvatski sustav i pravni sustav instituta upravnog ugovora. Novost je i opredjeljenje za uspostavu sustava javne uprave pod nazivom "Sve na jednom mjestu". Zakona drukčije, struka kaže poboljšane načine uređuje pravne lijekove građana u odnosu na javnu upravu te moderniji način dostave upravnih akata. S obzirom na naprijed rečena negativna iskustva sa praktičnom implementacijom starog, izuzetno dugovječnog zakona rezultat čega su mnogobrojni sporovi na upravnom sudu, mnogi na štetu javne uprave predlaže se prilagodbeno razdoblje od godinu dana da se službenici javne uprave educiraju o svim promjenama u općem u općem upravnom postupku. Nadamo se da će Središnji državni ured za upravu dobro organizirati i iskoristiti to raspoloživo vrijeme do primjene zakona u praksi. Kolika je važnost reforme javne uprave i optimalizacije općeg upravnog postupka govori podatak da središnja tijela državne uprave godišnje rješavaju preko 6 milijuna upravnih stvari, pri čemu su najopterećeniji Ministarstvo financija, MUP, Državna geodetska uprava te Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Prema informacijama koje imamo vrijedi istači da je ova varijanta Prijedloga zakona o općem upravnom postupku rezultat koordinacije i usuglašavanja sa strukom i službenicima javne uprave te uvažavanja njihovih primjedbi i prijedloga za razliku od nažalost mnogih drugih zakona koje dobivamo bez ikakve valjane javne rasprave i uvažavanje struke. Stoga će i klub Hrvatske narodne stranke podržati ovaj zakon, no dobar zakonski tekst nije jamstvo, već samo pretpostavka učinkovitog ostvarivanja prava građana, donošenje zakonitog i pravilnog rješenja koliko ovisi o kvalitetnim zakonskim rješenjima, jednako ovisi i o stručnom i savjesnom radu službenika koji rješavaju u upravnim stvarima. Hvala lijepa. I time bi prvi dio našeg zasjedanja završili. Želim vam svima dobar tek, a nastavljamo u 15 sati i prvi na redu je u ime Kluba zastupnika SDSS-a, uvaženi zastupnik Ratko Gajica. Hvala lijepa. Hvala